Dobro jutro poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici. Počinjemo sa radom na plenarnoj sjednici Hrvatskoga sabora. Idemo na raspravu - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 166 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. U skladu sa člankom 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora hitni postupak objedinjuje prvo prvo i drugo čitanje. Amandmane možete podnositi do kraja rasprave, u skladu sa člankom 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja Vlade Republike Hrvatske dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Hrvoje Dokoza, zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode. Izvolite poštovani Hrvoje. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Pred nama se nalazi Protokol o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja. Protokol o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja jedan je od sedam pratećih protokola Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja pa se skraćeno naziva Barcelonska konvencija. Protokol je potpisan 21. siječnja 2008. godine u Madridu, Kraljevina Španjolska, na diplomatskoj konferenciji stranaka Barcelonske konvencije. Protokol je prvi međunarodno pravni instrument kojim se uvodi obveza integralnog upravljanja obalnim područjem, uzimajući u obzir prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, zaštitu kulturne baštine, održivu poljoprivredu, ribarstvo, turizam te ostale gospodarske djelatnosti u obalnom području. Protokol uspostavlja zajednički okvir za integralno upravljanje obalnim područjem Sredozemlja. Ciljevi cjelovitog upravljanja obalnim područjem Sredozemlja sukladno odredbama protokola podrazumijevaju: omogućavanje održivog razvitka obalnog područja putem racionalnog planiranja aktivnosti, osiguravanje da su okoliš i krajobraz uzeti u obzir u suglasju s gospodarskim, socijalnim i kulturnim razvitkom, očuvanje obalnih područja na korist sadašnjih i budućih generacija, osiguravanje održivog korištenja prirodnih resursa, posebice u odnosu na korištenje voda, osiguravanje očuvanja cjelovitosti obalnih ekosustava, krajobraza i geomorfologije, sprječavanje i smanjenje učinaka prirodnih rizika, posebice klimatskih promjena izazvanih prirodnim ili ljudskim djelovanjima te postizanje usklađenosti između javnih i privatnih inicijativa i svih odluka javnih vlasti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, a koja utječu na korištenje obalnog područja. U Republici Hrvatskoj čitav je niz obveza koje proizlaze iz odredba protokola već ugrađen u postojeći pravni sustav odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakona o vodama, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o izvlaštenju, Zakona o šumama, Zakona o otocima, Zakona o Fondu zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Pomorskim zakonikom te drugim propisima. Zakon o potvrđivanju protokola sadrži izjavu kojom se određuje zemljopisno područje primjene za Republiku Hrvatsku, a koju će Republika Hrvatska prilikom polaganja isprave o ratifikaciji priopćiti depozitaru, Kraljevini Španjolskoj. Zemljopisno područje bit će određeno na način da je granica obalnog područja u smjeru mora vanjska granica teritorijalnog mora Republike Hrvatske, dok granicu obalnog područja u smjeru kopna čini granica obalnih jedinica lokalne samouprave jedinica lokalne samouprave čiji dio teritorija zahvaća kopneni dio zaštićenog obalnog područja od tisuću metara. Pri tome Republika Hrvatska pridržava pravo posebnog režima uređenja u pojasu koji obuhvaća sve otoke, pojas kopna u širini tisuću metara od obalne crte i pojas mora u širini 300 metara od obalne crte. Republika Hrvatska će sukladno članku 8. stavku 2. podstavku C Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja obavijestiti organizaciju programa Ujedinjenih naroda za okoliš da su prilagodbe u odredbi članka 8. stavka 2. podstavak tj. iznimke od navedene mjere zabrane gradnje u pojasu od 100 metara mjereno najviše crte mora zimi, u nacionalnom pravnom sustavu predviđene Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Tijekom procesa izrade Zakona o potvrđivanju Protokola Ministarstvo zaštite okoliša i prirode surađivalo je s Uredbom za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom gospodarstva, Ministarstvom kulture, Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvom turizma, Ministarstvom graditeljstva te Ministarstvom financija. Konzultacijski proces je započeo početkom 2011. godine i obavljena su četiri konzultacijska kruga i sve pristigle primjedbe i mišljenja upućena su u Zakon o potvrđivanju protokola. Europska unija je potpisala navedeni protokol 2009. godine, a ratificirala je isti 2011. godine. Evo ovim putem predlažemo da se usvoji navedeni zakon. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama zamjeniče ministra. Žele li izvjestitelji odbora radnih tijela uzeti učešće u raspravi? Ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Idemo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Prvi je Klub zastupnika SDP-a Hrvatske i poštovana zastupnica Tonka Ivčević. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Govoreći o razvoju, posebice održivom razvoju obalnog područja u prvom redu mislimo na potrebu za upravljanjem rastom i razvojem te održivim korištenjem resursa toga područja što podrazumijeva svakako i planiranje. Pri tome je osnovni cilj koristiti obalne resurse i obalni prostor tako da se osigura trajna stabilnost ekosustava uz održivi gospodarski rast. Upravljački proces uključuje mnoštvo sudionika, a prostorno i ostale vrste planiranja trebaju prethoditi njihovim djelatnostima. Obalni prostor je ekološki osjetljivo područje s iznimnom koncentracijom ljudi, aktivnosti, interesa. Usmjeravati ga ka održivom razvoju može se samo objedinjenim instrumentarijem prostornog, okolišnog, gospodarskog i društvenog planiranja odgovarajućim mehanizmima provedbe planova. Gusto naseljene obale najeksplotiraniji su svjetski prostor. Obalna područja i zaštita njihovog osjetljivog, prirodnog i kulturnog naslijeđa prioritetni su nacionalni interesi svih zemalja. Sredozemne obale prostor su koncentiranog razvoja već tisućljećima. Uzrok i izvor njihove deterioracije prelaze nacionalne granice kada je riječ o onečišćenju, smanjenju biološke raznolikosti, transformaciji krajobraza. Stoga i djelovanje mora biti koordinirano ne samo na nacionalnoj nego i na regionalnoj razini. Obalna područja posebno su ugrožena masovnim turizmom, pretjeranom urbanizacijom i nekontroliranom gradnjom, nepostojanjem prostornih planova ili njihovom nezadovoljavajućom primjenom, neprimjerenom industrijom itd. Do poboljšanja može doći samo integralnim razvojnim upravljanjem. Prema scenarijima Plavog plana iz 2005. godine stanovništvo sredozemnih obalnih regija povećat će se do 2025. godine sa sadašnjih 143 milijuna na 174 milijuna stanovnika. Obalna urbanizacija posvuda će imati linearni karakter. Prema sadašnjim trendovima očekuje se da će 50% sredozemne obale biti urbanizirano do 2025. godine. Iznimna potražnja za prostorom i drugim prirodnim bogatstvima obalnog područja povećava rizik degradacije, osjetljivih obalnih eko sustava. Slično je i sa drugim prirodnim bogatstvima kao što su ribolovni fond, krajobraz, delte, morsko dno itd. posebno treba upozoriti na opasnost od klimatskih promjena i podizanja razine mora. Te pojave su konačno i potvrđene i politički priznate kao znanstvene činjenice. Tu je i tsunami stalna prijetnja sredozemnih pa tako i hrvatskim obalama. Sve navedene činjenice važno su polazište integralnog upravljanja obalnim područjem. Integralno upravljanje obalnim područje prihvaćeno je gotovo svugdje u svijetu. Ocijene o njegovoj uspješnosti su međutim podijeljene, te uz pohvale ima i kritika. To nije neočekivano jer sve ekološki problemi kako u obalnim tako i u drugim eko sustavima mogu pojaviti naglo i brzo dostići svoj vrhunac, dok je njihova sanacija dugotrajan proces. Isto tako, usklađivanje interesa korisnika obalnih resursa i postizanje suglasja oko njihova korištenja dugotrajan proces posebno u demokratskim društvima. Unatoč tome što sustav integralnog upravljanja obalnim područjem još nije razvijen do zadovoljavajuće razine njegove osnovne karakteristike – sveobuhvatnost, prilagodljivost, sudjelovanje javnosti, komunikacija, integracija, postupnost, koordinacija, lokalni karakter ne pružaju nam mnogo izbora. Stoga kad se pitamo da li je integralno upravljanje obalnim područjem izbor ili nužnost onda nema nikakve sumnje da je on nužan preduvjet održivog razvoja obalnih područja. U prostoru Jadranskog mora obale i otoka nalaze se i najvredniji i najosjetljiviji prirodni sustavi Republike Hrvatske. To je područje na kojem se odvijaju procesi koji ovise o uzajamnom djelovanju mora i kopna, a razvojni pritisci, negativni utjecaji na prirodne sustave izraženiji su nego u unutrašnjosti. Jadransko obalno područje odlikuje se i visokim stupnjem biološke raznolikosti uključujući i mnoge endemske vrste, posebno osjetljiva staništa i eko sustave. Značajno je i zbog visoko razvijenog gospodarstva, kulturnog i društvenog života. U tom smislu korištenju i čuvanju Jadranskog mora treba posvetiti posebnu pozornost. Značajan napredak u smislu integralnog upravljanja obalnim područjem postignut je 2008. godine kada je 21. siječnja u Madridu usvojen Protokol o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja. To je prvi međunarodno-pravni dokument kojim je uvedena obaveza integracija upravljanja obalnim područjem uzimajući u obzir prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, zaštitu kulturne baštine kao i politika održivog razvoja poljoprivrede, ribarstva, turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti na obalnom području. Osnovni je cilj protokola pružiti regionalni pravni okvir koji će osigurati da nacionalna zakonodavstva sredozemnih država uvede odgovarajuće definicije obalnog područja i da se sve aktivnosti koje se obavljaju u tom području obuhvati integralnim upravljanjem. Jednako je važno i da se na temelju odredbi i protokola osigura vertikalna koordinacija lokalnih, regionalnih i državnih tijela, te horizontalna koordinacija državnih tijela posebice sektora, a na lokalnoj razini i razini jedinica lokalne samouprave. Protokol određuje temeljne ciljeve …/Govornica se ne razumije./… upravljanja obalnim područjem koji uključuju racionalno planiranje koje cjelovito sagledava okoliš i krajobrazne vrijednosti, gospodarski, društveni, kulturni razvoj, stabilnost i cjelovitost obalnih eko sustava, održivo korištenje prirodnih resursa, utjecaj prirodnih rizika, osobito klimatskih promjena, te usklađenost javnih i privatnih inicijativa i svih odluka vlasti na nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj razini. Protokol ustanovljuje i prioritetna područja djelovanja u svojim člancima 8. do 15. i ključne instrumente integralnog upravljanja obalnim područjem u člancima 16. do 21. Predviđa i načine žurnog reagiranja u kritičnim situacijama članci 22., 23. i 24. Ovaj izuzetno važan međunarodno pravni dokument kada stupi na snagu predstavljat će podlogu za unapređenje zakonodavstva u razvojnom planiranju u zemljama potpisnicama Barcelonske konvencije i Europske unije. Protokol je stupio na snagu u ožujku 2011. a do sada ga je ratificiralo 6 mediteranskih zemalja Albanija, Crna Gora, Francuska, Sirija, Slovenija i Španjolska, te Europska unija. Jednom ratificiran protokol će postati sastavnim dijelom zakonodavstva Republike Hrvatske. Propise koji nisu u skladu sa protokolom morat ćemo mijenjati i dopunjavati. Sa pravom se može pretpostaviti da će slijedom tih izmjena i dopuna trebati unaprijediti gospodarsko i prostorno planiranje, ojačati kapacitet državne uprave kao i lokalne područne samouprave koje djeluju u obalnom području, pospješiti sudjelovanje razvojnih dionika, doraditi metodologiju i organizaciju izrade razvojnih dokumenata, pospješiti njihovu provedbu itd. Ta unapređenja svakako će olakšati posao i nositeljima razvojnih područja. Zato je potrebno stvoriti uvjete za modernizaciju javne uprave, jačanje strukturnih kapaciteta, razvojnih, novih obrazovnih programa i uvođenje novih institucionalnih rješenja. Izazov trenutka svodi se na pitanje učinkovitosti kako obalnim područjem planirati, upravljati bolje i racionalnije. Nameće se potreba za jednostavnim i provedivim rješenjima koja neće biti prepreka razvoju kao i sa svim mogućim mjerama koje mogu racionalizirati planiranje upravljanja obalnim područjem i time troškove upravljanja učiniti prihvatljivima. Cjelovito sagledavanje integralnog upravljanja obalnim područjem Hrvatske je ključna pretpostavka bolje upravljanja i sustava racionalizacije, a upoznavanje i korištenje iskustava drugih sredina dobro polazište. Upravo integralno upravljanje obalnih područja nudi najbolji odgovor na ovaj izazov, a protokol je dobar okvir u kojem taj proces može najbrže napredovati. U Hrvatskoj je rano pretpostaviti da će se razvoj integralnog upravljanja obalnim područjem temeljiti na sustavu prostornog uređenja kao glavnoj odrednici budućeg sustava integralnog upravljanja. Zakon o potvrđivanju Protokola sadrži izjavu kojom se određuje zemljopisno područje primjene za RH, a koju će RH prilikom polaganja isprave o ratifikaciji priopćiti depozitaru. Republika Hrvatska pridržava pravo posebnog režima uređenja prostora u pojasu koji obuhvaća sve otoke, pojas kopna u širini tisuću metara od obalne crte te pojas mora u širini tristo metara od obalne crte. Provedba protokola je svakako korak naprijed u našim nastojanjima za čuvanje biološke raznolikosti i prirodnih bogatstava kako Jadrana tako i cijele regije. Protokol integralnim upravljanjem obalnim područjem treba smatrati dobrom prilikom za ostvarivanje pomaka u upravljanju obalnim područjem. Zato će klub SDP-a podržati Zakon o potvrđivanju Protokola u integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovana zastupnice. Sljedeći je klub HDZ-a i poštovani zastupnik Branko Bačić. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, poštovani kolegice i kolege. I klub HDZ-a svakako će podržati prijedlog Zakona o potvrđivanju Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja. Protokol o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja kako je već i kazano u raspravi jedan je od sedam protokola koji proizlaze iz Barcelonske konvencije o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja. Protokol je i donesen u smislu održavanja i poticanja, odnosno poticanja država na osmišljavanje integralnog upravljanja obalnim područjem i sa ciljem jasno da se smanji pritisak na okoliš i očuva krajobrazna raznolikost obalnog područja Sredozemlja. Ovo je svakako dobrodošao, hvalevrijedan instrument međunarodne politike kad je u pitanju održavanje obalnog područja no on sam po sebi ne može donijeti puno ako ga ne prate instrumenti nacionalne politike kojima se definira održivi razvoj obalnog prostora kad je u pitanju RH onda u svakom slučaju obalnog prostora RH. Definiranje Strategije integralnog upravljanja obalnim područjem RH mora promatrati u kontekstu pomorske politike, integrirane pomorske politike EU. Naime, kao što nam je poznato integralna pomorska politika u svom sadržaju obuhvaća između ostalog i integralno upravljanje obalnim područjem kao i pomorsko prostorno planiranje, integrirani nadzor na moru, održivi rast u morskim, obalnim i otočnim regijama te razvoj Strategije za morske bazene. Kako bismo međutim mogli kvalitetno doprinijeti definiranju integralne pomorske politike naše buduće šire zajednice EU i kako bismo osigurali provedbu njenih općih ciljeva na Jadranu uz definiranje posebnih ciljeva usmjerenih ka valorizaciji i zaštiti, ali i razvoju hrvatskog pomorstva te obalnog područja i otoka potreban je razvoj odgovarajućih nacionalnih politika i strategija odgovarajućeg nacionalnog zakonodavnog okvira. Hrvatska okvira. Hrvatska proteže svoj suverenitet na 16% obalne crte Sredozemlja sa svojih ukupno 6 176 km obale stoga je gospodarstvo koje je posredno ili neposredno uz more zaslužuje ozbiljni strateški pristup RH. U proteklom mandatu Vlada Republike Hrvatske donijela je niz strategija, mjera kojima su realizirani brojni projekti koji su išli ka integriranom pristupu upravljanja obalnim područjem. U tom smislu možemo istaknuti da je upravo Pomorskim zakonikom definirani su uvjeti koji su doista pružili i omogućili konkurentnost poslovanja hrvatskih brodara na svjetskom tržištu, provedena je socijalna reforma za pomorce, osigurane su stipendije za buduće hrvatske pomorce te se u tom smislu potaknuo rast u ovoj za hrvatske razmjere respektabilnoj industriji koja je neposredno izložena svjetskoj konkurenciji. Kada govorimo o integralnom upravljanju obalnim područjem onda u tom smislu svakako treba pozvati Vladu da čim prije u Hrvatski sabor dođe sa prijedlogom Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koje će upravo na tragu novog Zakona o koncesijama, o tome smo i i prilikom Zakona o koncesijama više govorili, koja će doista omogućiti stavljanje u funkciju pomorskog dobra kao jednog od najvažnijih ako ne i najvažnijih prirodnih resursa u RH. postojeći zakon u novim okvirima pristupanja Hrvatske Europskoj uniji ne može biti dovoljno poticajan za razvoj cjelokupnog gospodarstva koje se oslanja na pomorsko dobro ili na prostor kojim se uostalom i ovim protokolom uređuje njegovo korištenje. Već je u raspravi bilo riječi koje je to područje na koje se referira ovaj protokol. Dakle, to je vanjska granica teritorijalnog mora kada se govori o morskom prostoru te sve one jedinice lokalne samouprave koje ulaze u tisuću metara od obalne crte. Dakle, to je zaista za hrvatske pojmove ogromno područje koje kako sam i rekao zahtjeva doista smisleni pristup u održavanju integralnog upravljanja tim prostorom. No, Republika je Hrvatska s ovim protokolom zadržala sebi pravo da posebno uređuje prostor koji je udaljen 300 metara od obalne crte u smjeru mora i 100 metara od obalne crte u smjeru kopna. I prije nego što je ovaj protokol došao u Hrvatski sabor na ratifikaciju ratifikaciju RH je najprije Odlukom o zaštićenom obalnom pojasu, a kasnije i Zakonom o prostornom uređenju i gradnji definirala taj prostor te uvela znatna i brojna ograničenja kako bi išla ka zaštiti tog najvrjednijeg prostora RH. I držim da je upravo uvođenje instituta zaštićenog obalnog pojasa, a koje je bilo dijelom izvedeno i iz Barcelonske konvencije doprinijelo prostornom uređenju obalnog prostora RH koje jednostavno i taj prostor zavrjeđuje. No, čini mi se da je Vlada s jedne strane predlažući ovakav protokol u Hrvatski sabor zadovoljava te međunarodne protokole koje smo potpisali s jedne strane, a s druge strane sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama apsolutno narušava taj prostor i taj institut zaštićenog obalnog pojasa koji je definiran između ostalog i ovim protokolom, ali prije svega i Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Naime prijedlogom, odnosno zakonom koji je Hrvatski sabor donio 2011. godine tada je Vlada Republike Hrvatske upravo ostala na tragu ovog protokola štiteći taj režim i taj prostor koji je uspostavljen Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Novim zakonom koji je usvojen ove godine praktično je omogućena opća legalizacija u zaštićenom obalnom pojasu i na taj način možemo reći da je omogućeno linearno, linearna izgradnja ili je ozakonjena postojeća bespravna izgradnja u cjelokupnom prostoru zaštićenog obalnog pojasa. Što želim reći? Želim reći da s jedne strane Hrvatski sabor na prijedlog Hrvatske vlade usvaja međunarodne dokumente, potvrđuje i ratificira te međunarodne dokumente, a s duge strane i drugim zakonima praktično narušavamo taj pojas, taj prostor kojega se ovim prijedlogom protokola doista namjerava štiti, poticati njegovo integralno upravljanje. Nadalje, pored mjera koje sam maloprije spomenuo i koje su utvrđene i u prošlom mandatu riješene kad je u pitanju hrvatsko brodarstvo. Želim reći da je na tragu ovog i ovakvog integralnog upravljanja, da je doneseno niz projekata kojima su realizirani brojni projekti na rješavanjima sustava otpadnih voda i sad kako …/Govornik se ne razumije./… onečišćenje mora s kopnom jedno od najvećih onečišćenja uopće mora. Pa zbog toma smo i proveli niz projekata koji su, kojima je uloženo u izgradnju sustava …/Govornik se ne razumije./… voda, gotovo u svim većim gradovima duž hrvatske obale. Jadran 1, projekt Jadran 2, gdje je uloženo negdje oko 350 milijuna eura u izgradnju brojnih sustava odvodnje otpadnih voda. Pored toga kroz provedbu Zakona o otocima, realizaciju projekata C4 je i realiziran niz drugih investicija upravo u ovaj prostor kojim se doprinosi, rekao bih održivom razvoju obalnog područja. No, u proteklih 10 mjeseci kad je u pitanju zaštita okoliša, pa tako i zaštita okoliša ovog prostora koji pokriva ovaj protokol, moram reći da je Vlada iskazala nedostatak vizije, odnosno strategije za upravljanje ovim prostorom, a i za očuvanjem okoliša cjelokupnog prostora Republike Hrvatske. Naime, želim reći da u proteklih 10 mjeseci Vlada još uvijek Hrvatskom saboru nije dostavila niti jedan od 3 probna zakona kojim se definira zaštita okoliša. Niti Zakon o zaštiti prirode, niti Zakon o zaštiti okoliša, niti Zakon o otpadu, prema tome odnosno pregovorom o pristupanju Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europskoj uniji preuzeli niz obaveza iz ovlasti okoliša. Držim, da je protekla godina praktično izgubljena kada je u pitanju donošenje strateških odluka i zakona koji se odnose na zaštitu okoliša Republike Hrvatske. Već sam rekao da i usvajanje ovog zakona, inače realizacija svih onih međunarodnih instrumenata koje potpisuje Republika Hrvatska ne smiju i ne trebaju ostati mrtvo slovo na papiru. Naime, i ovim protokolom je utvrđeno kako je u okviru integralne politike za upravljanje priobalnim područjem nužno sustavno promišljati o održivoj poljoprivredi. Stoga nam je gotovo neprihvatljivo da, primjerice jučer Ministarstvo poljoprivrede šalje poruku pelješkim vinogradarima kako im ne može pomoći i nema namjeru pomoći kad je u pitanju rješavanje nagomilanih problema pelješkog vinogradarstva. Ja moram pripomenuti da je i u proteklim godinama i prije bilo sličnih dubioza u u poslovanju peljeških poljoprivrednika i da su Hrvatske vlade i prije pomagale u sličnim problemima. Pa je u proteklih 8 godina od strane Vlade Republike Hrvatske i putem Hrvatske banke za obnovu i razvoj u nekoliko navrata pomognuto, zadnji puta upravo prošle godine poljoprivrednim zadrugarima Dalmacija vina, kada im je putem Vlade Republike Hrvatske i putem Hrvatske banke za obnovu i razvoj omogućeno plaćanje njihovih tržnih viškova i to u prvom redu Dingača, Postupa i Plavca maloga. I držim da, ako već i usvajamo ovakve dokumente u kojima govorimo o održivoj poljoprivredi da onda Vlada ne samo što treba ovakav protokol predložiti Hrvatskom saboru, Vlada bi trebala i konkretno pomagati onim proizvođačima i poljoprivrednicima koji na tom prostoru obavljaju svoju djelatnost. A ako nešto se može prepoznati kao vrhunski Hrvatski proizvod onda je to i su vina s poluotoka Pelješca. Ja držim da ima načina da Ministarstvo poljoprivrede i putem Hrvatske banke za obnovu i razvoj i putem drugih institucija pripomogne pelješkim pelješkim vinogradima da riješe doista velike probleme i dugovanja, odnosno potraživanja koja imaju za svoje tržne viškove koje su prepustili pelješkim zadrugama. I da na kraju zaključim, svakako da je ovaj dokument iznimno važan za daljnji razvoje Republike Hrvatske, da je potrebno nastaviti sa značajnim ulaganjima u ovalno područje. Da je potrebno nastaviti sa integriranom pomorskom politikom ka očuvanju Jadrana. Vlada Republike Hrvatske u prošlom sazivu bila je inicijator proglašenja Jadrana posebno osjetljivim morskim područjem kako je to predviđeno i omogućeno međunarodnim konvencijama koje donosi Međunarodna pomorska organizacija. Za sada je s time stalo, s time treba nastaviti kako bi se u vremenima kada raste pomorski promet na Jadranu omogućila daljnja zaštita Jadrana. Da je potrebno sa ulaganjima, nastaviti sa intenzitetom ulaganja u Hrvatske otoke. Da je potrebno nastaviti sa ulaganjima u sustav odvodnje otpadnih voda kako bi se daljnje zaštitilo Jadransko more koje je i sada jedno od najčišćih svjetskim mora, a o čemu svjedoče brojna ispitivanja koja se provode svakodnevno na prostoru

sve ono što je ovim protokolom i osmišljeno da se doista realizira. Kako i ovaj zakon koji ćemo danas usvojiti, odnosno protokol koji je tema ove rasprave, ne bi ostao mrtvo slovo na papiru. Hvala. Hvala lijepa poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje imamo prijavljenu 1 repliku poštovanog zastupnika Željka Kolara. Izvolite poštovani zastupniče. **Kolar, Željko (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovani zamjenici ministra sa pomoćnikom i suradnicom. Kolega Bačić je rekao da je zapravo Vlada Republike Hrvatske krši protokol o integralnom upravljanju obalnim područjem sredozemlja donošenjem Zakon o legalizaciji bespravno sagrađenih zgrada. Mi smo o tome puno razgovarali u ovom Saboru i o onom zakonu koji je donesen 2011. godine i o onom zakonu koji je donesen 2012. godine. Međutim, postavlja se pitanje da li smo imali izbora? Nered u prostoru koji je napravljen, a pogotovo na obali, znači pogotovo na Jadranskom moru, nije bilo mogućnosti jednostavno reći je, neće to biti 70 nego 100 metara i sad ćemo srušiti 20,30,40 tisuća objekata. To najbolje znaju ljudi koji dolje na tom području žive ali smo i poslali poruku, donijeli smo novi zakon, imate mogućnost sada do 31.12.ove godine prijaviti legalizaciju svih onih protiv kojih se vodi postupak postupak inspekcije i do 31.6.sljedće godine prilikom prije ulaska Hrvatske u EU da podnesete zahtjev za legalizaciju objekata, nema više oprosta, nema više gledanja kroz prste i puštanje da se gomilaju sljedećih desetke tisuća bespravno sagrađenih objekata i da ćemo nakon toga ponovno kroz 5, 5, 10 ili 12 godina donositi novi Zakon o legalizaciji objekata. Protokol daje okvire i na odboru smo se složili da je u što god mogućoj mjeri ga treba poštivati i što se tiče i vodoopskrbe i odvodnje, i pročišćivača i kolektora i svega ostalog što čini samo zaštitu mora i sve jedinice lokalne samouprave koje ulaze u krug od tisuću metara, ali to vodimo voditi brigu u čitavoj Hrvatskoj na taj način. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Kolar, točno je da smo o Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama o tome već raspravljali i tada sam u ime kluba i sada sam ponovio da opća legalizacija u najvrednijem hrvatskom prostoru nije dobrodošla, ni na razini poruke, ni na razini očuvanja prostora. Mi samo za zakonom iz 2011.godine djelomično omogućili i legalizaciju u zaštićenom obalnom pojasu ali ne opću, s jedne strane. S druge strane Vlada je rekao bih populistički predložila smanjenje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koja i onako nije bila velika, ali je razlika u tome što je prema starome Zakonu o legalizaciji bila namjenska i sredstva koja bi se bili ubirali od naknade koja je bila prema prvotnom zakonu upravo su bila namjenska sa svrhom ulaganja u to isto područje u sanaciju tog prostora koje je uneređeno ako tamo mogu reći tom bespravnom izgradnjom s jedne strane i s druge strane ta su sredstva bila namjenska kako bi se krenulo iza iza nove geodetske izmjere, vi to jako dobro znate jer ste i vi geodet, izradu katastra nekretnina izradu nove zemljišne knjige koja je upravo zbog toga što je ovako nesređena kakva je što je izrađena prije 190 godina jedan od bitnih jedan od bitnih razloga koji potiču nelegalnu izgradnju. Jer upravo zbog nesređenih imovinsko pravnih odnosa ljudi često puta zbog nemogućnosti da urede svoje imovinsko pravne odnose posežu za za bespravnom gradnjom, iako im to nije opravdanje, ali u svakom slučaju nesređeni imovinsko pravni odnosi itekako doprinose nelegalnoj gradnji. Prema tome, s jedne strane je omogućena opća nelegalizacija što nije dobro, a s druge strane smanjena je i naknada koja bi trebala sanirati taj prostor koji je takvom bespravnom gradnjom doista rekao bih uništen i takva odluka da se dovede do opće legalizacije svakako će daljnje doprinijeti devastaciji tog prostora. Hvala lijepa. Idemo naprijed sa raspravom po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru, to je Klub zastupnika HNS-a i poštovani zastupnik Petar Baranović. Izvolite poštovani

Dokument koji imamo ispred sebe zove se Prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja, s Konačnim prijedlogom zakona zvuči onako dosta birokratski, dosta suhoparno jako puno ljudi kada čuju ovaj naslov zapravo i ne mogu pojmiti koliko je bitna materija koja se nalazi u ovom dokumentu, koliko je važna obaveza koju Hrvatska preuzima potvrdom protokola i zasigurno to teško povezuje sa recentnim stanjem u Hrvatskoj u onim područjima i onim sferama koje se tiču i Konvencije barcelonske i ovog protokola kao jednog od 7 protokola koji prate Barcelonsku konvenciju. Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja tzv. Barcelonska konvencija samo je nastavak napora u domeni međunarodnog prava da se uredi upravljanje i gospodarenje jednim od najvrednijih resursa u kojem je i Hrvatska dionik. Kolega Bačić je u svom izlaganju navodio određene brojke, ja osobno raspolažem s nekim drugim ali u principu zaključak je isti, Hrvatska uz poljoprivredno zemljište, šume i vode svoje najveće bogatstvo ima upravo u u činjenici da je jedan od značajnih dionika obalne crte Sredozemlja i pomorskog dobra, da gospodari većim dijelom akvatorija Jadranskog mora koji je integralni dio Sredozemnog mora i sve to bi navodilo na zaključak da smo u svojoj povijesti svjesni tog bogatstva i njegove važnosti odgovorno gospodarili tim prostorom. Uvodničar je jasno nabrojio i koji svi zakoni zapravo su u direktnoj povezanosti sa konvencijom iz '95.i sa ovim protokolom pa je navodio i Zakon o pomorskom dobru, morskom ribarstvu, zaštiti okoliša, zaštiti voda i da ne nabrajamo koji su sve zakoni povezani. Ja bih se osvrnuo u ime kluba HNS-a na postojeće stanje i što smo učinili do danas. Bilo mi je vrlo interesantno slušati kolegu Bačića koji je pa udijelio dvije blage packe aktualnoj Vladi pri tome se između ostalog i referirajući na napore Vlade da suzbije bespravnu gradnju u obalnom pojasu i odista me čudi razina političke hrabrosti koju je iskazao pri tome, obzirom da u svom mandatu kao resorni ministar je imao prilike poduzeti određene konkretne mjere na terenu, a nismo baš osim promjenama zakona svjedočili nekim konkretnim pomacima i poboljšanjima. Naime, i u njegovom mandatu se bespravna gradnja nastavila, nastavila se čak i u početku mandata novog ministra, a čini mi se da se zaustavlja sada tek pred konkretnim potezima koji nisu populistički jel kada nekome dovedete bager u dvorište onda se ne može baš reći da se bavite populizmom. Bavite se vrlo teškim i odgovornim odlukama, vrlo konkretnim koje imaj određene konsekvence za neke ljude koji su zgriješili vrlo teške konsekvence ali moraju postati i biti jasna poruka onima koji se ogrešuju od zakone RH. Područje primjene ovog protokola je multidisciplinarno. Ono se bavi i edukacijom i konkretnim mjerama uvođenjem uvođenjem određenih mehanizama u bolje i odgovornije gospodarenje, posebno skrbi o morskom ekosustavu, posebno skrbi o obalnom ekosustavu, propisuje obveze zemalja potpisnica, propisuje načine kako primjenjivati ovaj protokol. Međutim ono što je najvažnije, da li ćemo mi odista sve ono što je zapisano u ovom protokolu Hrvatska preuzimanjem ovog protokola, odnosno njegovom ratifikacijom i poštivanjem i ratifikacije Barcelonske konvencije nije preuzela prvu međunarodno pravnu obvezu i ovaj protokol i Barcelonska konvencija između ostalog referiraju se na Međunarodnu konvenciju o pravu mora iz 1982.godine koja je krovni dokument međunarodnog prava i temeljem onoga što je zapisano u toj konvenciji Hrvatska je 2003.godine u ovom časnom domu donijela zakon koji se zove popularno ZERP, a radi se o Zakonu o zaštićenom ribolovnom pojasu Republike Hrvatske koji je pravni derivat isključivo gospodarskog pojasa i kojim je Hrvatska koristeći prava koja joj pripadaju kao suverenoj pomorskoj zemlji proširila jurisdikciju, proširila svoje ovlasti, ali zaboravili smo i preuzela određene odgovornosti. Odgovornost Republike Hrvatske kod primjene ZERP-a bila je da zaštiti otvoreno more, biološka bogatstva, biološku raznolikost koja je temeljna značajka Sredozemnog mora. Ono što smo napravili u proteklih 8 godina je međunarodna blamaža Republike Hrvatske, narugali smo se sami sebi, ponizili smo sebe i ovaj časni dom. Krajnji rezultat danas, to tvrdim sa pozicije struke, je potpuna biološka devastacija Jadranskog mora i vrlo teško stanje u kojem se nalaze biološka bogatstva s izuzetkom stokova sitne plave ribe i sa izuzetkom stoka krupne plave ribe, odnosno tonida koji je zaštićen jednim drugim međunarodnim mehanizmom koji se zove …/Ne a na koji Bogu hvala hrvatska politika nije mogla utjecat. Napravili smo ogromnu štetu jer nismo imali karaktera u politici jer smo smatrali da se politički imperativi mogu potkusurivat sa sa odricanjem od prava koje proizlaze iz suvereniteta, o ozbiljnim državama u suverenitetu se ne raspravlja. Mi smo raspravljali dame i gospodo, ukupna hrvatska politika je pala na tom ispitu, a materija koja je opisana u ovom dokumentu o kojem danas razgovaramo izuzetno je ozbiljna. Da li ćemo principijelno i dosljedno provoditi sve ono što je zapisano u dokumentu koji je danas na dnevnom redu, o tome će direktno ovisiti kvaliteta života, očuvanje prostora istinskih vrijednosti kojima raspolažu hrvatski građani u obalnom pojasu Republike Hrvatske. Budemo li se odnosili prema obavezama koje preuzimamo, međunarodnim obavezama koje preuzimamo kroz ovaj dokument na isti način na koji smo se odnosili prema famoznom ZERP-u bojim se da buduće generacije na ovim prostorima čeka jako težak život, život vrlo niske kvalitete, vrlo upitna budućnost. Današnje stanje u gospodarenju pomorskim dobrom je ispod svake razine. Pomorsko dobro kao jedno od najvećih dobara koje ima Republika Hrvatska svakodnevno se devastira bez ikakvih konzekvenci Ne postoje jasni i kvalitetni mehanizmi ni nadzora, a isto tako niti kvalitetni mehanizmi represije i kažnjavanja onih koji devastiraju pomorsko dobro. U proteklih 20 godina kao čovjek koji se profesionalno kretao u tom prostoru svjedočio sam biološkoj devastaciji na otvorenom moru, biološkoj devastaciji, neodgovornom ribarenju u obalnom području, u kanalima i unutarnjim vodama Republike Hrvatske. Svakodnevno kao zamjenik gradonačelnika svjedočio sam nemoćno, pokušavajući odgovorne upozoriti na to, devastaciji pomorskog dobra. Do jučer su se gradile bespravno kuće i objekti na Jadranu. U području nautičkog turizma nemamo dovoljno organiziran sustav prihvata nautičkih plovila i tijekom sezone nitko ne razmišlja ni o razini zagađenja koja ta plovila emitiraju, nitko ne razmišlja o prekomjernoj buci kao jednom vrlo bitnom tipu tipu zagađenja morskog ekosustava, nitko ne razmišlja o sidrenju u posebnim staništima na livadama posedonije, oceanike. Devastiramo Jadran iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, a još uvijek nismo došli do toga da hrvatska politika postigne konsenzus oko odgovornog upravljanja obalnim područjem jadranskim ekosustavom. U nadi da ovaj dokument neće biti tek puka formalnost i da njegovo prihvaćanje neće biti samo golo ispunjavanje forme nego da ćemo odista kao uređena i odgovorna država koja koja poštuje međunarodno preuzete obveze, ali prije svega obveze prema sebi i budućim generacijama, da ćemo stvarno poštovani ono što je zapisano na ovom papiru. U ime kluba HNS-a podupiremo ovaj prijedlog zakona i klub HNS-a će glasati će glasati za ovaj prijedlog, a kroz svoje politički preuzete obveze nastojati u maksimalnoj mjeri ispoštovati sve ono što je propisano i predviđeno u ovom dokumentu. Hvala na pažnji. Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje prijavljena je replika poštovanog zastupnika Branka Bačića. Izvolite poštovani zastupniče. Kolega Baranović je u svom izlaganju upozorio me kako sam dao blage packe Vladi u dijelu koji se odnosi na devastaciju zaštićenog obalnog pojasa. Nisam dao kolega Baranoviću blage packe, ja sam rekao ozbiljne primjedbe koje sam iznio i tijekom donošenja Zakona o postupanju s nezakonitim zgradama. A što se tiče, kad ste već prozvali mene i Vladu u kojoj sam ja bio, prošle prošle godine je hrvatska Vlada predložila Saboru dva bitna zakona, u prvom redu izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojim je pojednostavljen postupak prostornog planiranja i rješavanja ishođenja dokumenata i akata za građenje čime se pojednostavnjuje proces, pa onda time jasno i olakšava investitorima ishođenje akata za građenje i samim time gradnja i na taj način im se omogućava da ne pribjegavaju tek tako bespravnoj gradnji. A što se tiče zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama prošla Vlada je probila led ako tako mogu reći legalizacije bespravne gradnje i na sebe privukla rekao bih nezadovoljstvo u prvom redu civilnih udruga koje nisu mogle prihvatiti činjenicu da Vlada predlaže zakon kojim se ozakonjuje bezakonje, tako da je Vladi u ovom sazivu bilo kud i kamo donositi praktično izmjene zakona koji je već donesen prošle godine. A s druge strane što je najvažnije da se može pristupiti rušenju bespravno izgrađenih objekata i u tom smislu podržavam ovu Vladu kad ruši sve one objekte koji su građeni nakon 21. lipnja Ali upravo je u prošloj godini u sazivu prošle Vlade trebalo napraviti aero fotometrijsko snimanje Republike Hrvatske, izraditi digitalne orto foto karte koje su tek ove godine izrađene, dovršene i postali podloga ministarstvu, odnosno Vladi da može rušiti bespravne objekte koji su građeni nakon 21. lipnja. Prema tome, prošle su godine izvršene sve pretpostavke da se može tek sada valjano uređivati u prostoru, provoditi politiku uređenja prostora,

hvale vrijedni su svi potezi koje ste u domeni donošenja novih zakona donijeli da se spriječi bespravna gradnja. Ono što sam konkretno u svom izlaganju spočitao kao nedostatak u radu vaše Vlade je nedostatak konkretnih poteza koji su dopali ovu Vladu. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu zastupnika u trajanju od 10 minuta. Poštovana zastupnica Mirela Holy ima priliku izraziti svoj stav. Izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče. Na samom početku svog izlaganja o ovom Prijedlogu zakona o potvrđivanju Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja želim reći da ću naravno podržati ovaj prijedlog zakona. Smatram da se radi o izuzetno važnom dokumentu i mogu se složiti sa prethodnim izlagateljima koji su upozoravali na to da je jako bitno da kada donosimo ovakve dokumente da oni ne ostanu mrtvo slovo na papiru, nego da se i provode konkretno u praksi. Na početku bih se htjela osvrnuti i na situaciju u području koje se štiti u principu ovim protokolom, a htjela bih podsjetiti i na činjenicu da je od, evo ovih 22 godine hrvatske neovisnosti HDZ upravljao državom 17 i pol godina i u tih 17 i pol godina ostavio je sljedeću situaciju. Dakle, nakon što je donesena Uredba o zaštićenom obalnom području to je bilo 2004. godine a čiji je cilj bilo nešto što je izuzetno važno i za ovaj dokument, a da se zaštiti u principu od betoniziranja, apartmanizacije i jednog nestrateškog korištenja prostora u obalnom području dobili smo to da je prostornim planovima omogućeno izgradnja dodatnih 700 km obale. Da li se to do sada realiziralo? Ne, nije se realiziralo zbog toga što u većini projekata mi možemo govoriti o tzv. špekulativnim investitorima kojima je u izrazito velikom cilju da dođu do toga da se izmijene prostorni planovi kako bi podigli vrijednost određenim lokacijama na obali. Ali u stvari nemaju neku pretjeranu želju da investiraju u tom prostoru, pa evo imamo jedan podatak da je samo u obalnom području predviđeno 800 različitih investicijskih projekata od kojih se u ovom trenutku realizira nekakvih 10%. Znači, nekakvih 80 projekata. Mislim da je to jedan zastrašujući podatak koji govori u principu da nešto jako debelo ne štima u sustavu prostornog planiranja bez obzira na one izmjene zakona koje smo imali prošle godine, a koje je gospodin Bačić u svojoj replici malo prije spomenuo. Kada govorimo o drugim aspektima integralnog upravljanja ovim područjem također ne možemo biti pretjerano sretni i radosni sa situacijom koju zatičemo u ovom području, pa tako u području obalnog pojasa imamo neke od najgorih slučaja ne gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj što je već cijeli niz godina najveći problem zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj. Da, činjenica je da nas u ovom području hvataju izuzetne teške i vrlo složene obaveze, ali ja bih ih podsjetila na jedan podatak da su druge države koje su također pregovarale sa Europskom unijom i ulazile u Europsku uniju to radile na malo drukčiji način od nas i nisu prihvaćale te obaveze prije nego što ulazimo u Europsku uniju, nego su za sebe osigurale određena prijelazna razdoblja. Mi to nismo napravili i zbog toga nas zahvaljujući vašim pregovaračkim umijećima već sljedeće godine čekaju neke izrazito jake obaveze između ostalog da do kraja sljedeće godine moramo smanjiti za 25% količinu bio otpada koji se odlaže na odlagalištima. Dakle, potpuni kaos i u neuređeni sustav u području gospodarenja otpadom. Cijeli niz godina, znači podsjećam HDZ je upravljao državom 17 i pol godina. Šta je napravio ovdje? Da, krenulo se nešto raditi samo pitanje na koji način. Na način da se krenulo tako da se išlo na sanaciju odlagališta otpada, a ne da se prvo gradio alternativni sustav. I šta mi sada imamo? Imamo cijeli niz deponija koji su sanirani ili su pri završetku sanacije, ali nemamo ništa od alternativnog sustava gdje bismo mogli na kvalitetan način zbrinjavati i gospodariti otpadom. Znamo zbog čega se takvo nešto događalo, znamo da je fond imao, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, samo na PET ambalaži enormni gubitak od nastanka Fonda od 2005. godine do danas 752 milijuna kuna. Ja doista mislim da HDZ nema baš nekakav moralni integritet da bi govorio o ovim područjima. Jer da im je bilo istinski stalo da urede ovaj sustav nešto bi više napravili u proteklih 17 i pol godina. Da ne govorimo o sustavu pročišćavanja otpadnih voda, strašno! Na cijeloj obali ja ne znam koliko gradova ima uopće pročišćavanje sustava otpadnih voda, a mi se želimo razvijati kao država koja razvija jedan ajde uvjetno rečeno održivi turizam. Hoćemo govoriti i o ekološkoj poljoprivredi? 1,3% ukupne poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj otpada na ekološku poljoprivrednu proizvodnju. U odnosu na sve druge države na koje se volimo ugledati, a koje su slične po veličini ili po nekakvim kulturološkim oznakama u odnosu na nas to je sramotni podatak. Dakle, ne možemo biti nimalo ponosni na ono što se događa. Paralelno tu imamo galopirajuće klimatske promjene, trebam li podsjetiti da je Hrvatska jedina država koja ne sprema svoju adaptacijsku strategiju nažalost moram reći da se ni u mandatu ove Vlade nije daleko otišlo po tom pitanju, adaptacijska strategija je ključna kako bismo imali bilo kakvu osnovu za strateško integralno promišljanje bilo kojeg dijela Hrvatske, a posebice obalnog područja koje je izloženo još više klimatskim promjenama. Da, može doći do zaslanivanja, pogotovo u područjima poput doline Neretve i tu se treba doista puno napraviti. A kada govorimo o tome da ova Vlada nema stratešku viziju za problematiku zaštite okoliša i prirode htjela bih samo spomenuti jedan podatak, a to je da je u prvih četiri mjeseca mandata ove Vlade predstavljeno 3 potpuno nova zakona – Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode i Zakon o otpadu koji su prošli javnu raspravu i koji predstavljaju jednu podlogu za potpunu reformu sustava u ovom području, znači u području zaštite okoliša i prirode. Ti dokumenti su prošli i briselsku proceduru i dobili su svoja pozitivna mišljenja i ja se doista nadam da ćemo u Hrvatskom saboru do kraja ove godine imati prilike raspravljati o sva ta tri zakona i da će ta tri zakona omogućiti da napokon krenemo u pravcu u kojem smo trebali krenuti već davno. **Leko, Hvala lijepa. Poštovana kolegice Holy imamo prijavljene 3 replike. Idemo po redu. Prvi je repliku prijavio poštovani zastupnik Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolegica Holy je rekla kako je za stanje u prostoru u RH ovakvo ovakvo kakvo je zaslužan HDZ jer je od 22 godine hrvatske samostalnosti 17,5 godina na čelu države u tom kontekstu je spomenula uredbu, a kasnije i Zakon o prostornom uređenju i gradnji kojim je definirano postupanje i planiranje u zaštićenom obalnom području. Ja sad moram reći da je to točno da je 2004. donesena uredba koja je kasnije pretočena u Zakon o prostornom uređenju i gradnji kojom je uredbom upravo uveden red u taj zaštićeni obalni prostor, da je provedbom tog zakona i te uredbe trebalo uskladiti sve prostorne planove svih jedinica područne i regionalne samouprave, dakle županija, i svih gradova i općina na hrvatskoj obali. I to je bio dugotrajan posao. I provedbom tog zakona smanjeno je preko 35% građevinskog područja koje je egzistiralo i postojalo prije donošenja ove uredbe. Dakle, toliko o tome koliko je reda uvedeno upravo u to zaštićeno obalno područje mora. s druge strane ja mislim da i ova Vlada i ovaj Sabor trebao bi poštivati Europsku povelju o lokalnoj samoupravi koja govori da je upravo u dijelu koji se odnosi na prostorno planiranje nadležnost jedinica lokalne samouprave jasno uz poštivanje odredaba koje donosi središnja vlast kroz zakone kojim se definira postupanje u prostornom uređenju. A što se tiče što se tiče obveza koje smo preuzeli u postupku pregovaranja u dijelu koji se odnosi na Poglavlje 27. – Okoliš ja moram reći da smo mi Poglavlje – Okoliš zatvorili 27. prosinca 2010. godine. Prema tome brojne obveze koje su nastupile jasno da su počele teći praktično nakon toga dana i da je otada proteklo evo još niti dvije godine, a da ovu godinu koliko ova Vlada upravlja Hrvatskom praktično nije donesen nitijedan strateški dokument koji bi trebao ispoštivati one odredbe koje smo prihvatili kada smo potpisali, odnosno odnosno zatvorili Poglavlje 27. Prema tome, slažem se s vama gospođo Holy da polako ističu ti rokovi, ali je Vlada ta koja sada mora te rokove poštivati i kada je u pitanju gospodarenje otpadom i sve one druge odredbe koje se dotiču zaštite okoliša. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Poštovani kolega pa naravno da Vlada mora poštivati obaveze koje je potpisala, to uopće nije ništa sporno samo se postavlja pitanje da li je baš trebalo to tako ispregovarati kako se ispregovaralo s obzirom da se radi o vrlo teškim financijskim obavezama. I naravno da ja kao osoba koja je zainteresirana za zaštitu okoliša pozdravljam sve te obaveze jer će one dovesti do toga da imamo bolju situaciju u okolišu. Međutim, ja mislim da smo bili malo pretjerano ambiciozni i da smo se možda malo precijenili u cijeloj toj priči i mislim da se to moglo ipak na malo drukčiji način. A kada govorimo o Uredbi o zaštićenom obalnom području pa ja nemam podatak kojeg ste vi sada iznijeli da se smanjilo građevinsko područje za 35% zato što je prema podacima sa kojima ja raspolažem omogućeno dodatnih 700 km izgradnje prostora. I da, vi ste u pravu da je prostorno planiranje u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, međutim također vas trebam podsjetiti da ti prostorni planovi moraju biti usklađeni sa prostornim planovima višeg reda, a to se odnosi na županijske prostorne planove što nažalost u Hrvatskoj jako često nije slučaj pa imamo znači to da postoji neslaganje između prostornih planova nižeg i višeg reda, a naravno da županijske prostorne planove obvezuje Strategija prostornog razvitka RH o kojoj bismo uskoro, odnosno valjda 2014. godine trebali raspravljati u Hrvatskom saboru. A nadam se da će upravo ova strategija dati neke ključne parametre budućeg razvoja Hrvatske u različitim područjima. Hvala lijepa. Također repliku na vaše izlaganje ima poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite poštovani zastupniče. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvažena kolegice meni je žao što vi niste ostali ministrica, budući da ste spomenuli gospodarenje otpadom ne znam da li ćete se složiti sa mnom ali ovaj postojeći sustav zbrinjavanja i gospodarenja otpadom temelji se na jednoj zastarjeloj tehnologiji koju su prodale Hrvatskoj još tamo '96. pa potvrđeno 2000., 2001. to je onaj sustav regionalnih deponija koje Europa napušta, napušta, a isključivo je ovo u interesu velikih tvrtki koje se bave gospodarenjem otpada. Dakle, to je bilo daleko prije od ovog fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gdje su mnoge jedinice lokalne samouprave išle u sanaciju postojećih deponija, nisu mogle dobiti dozvolu čak ni za običnu kompostanu za razdvajanje otpada nego su pretvorene u te postojeće deponije, pretvorene u pretovarne stanice. Mnogi gradovi, posebno u Slavoniji koji su potpisali ugovore za regionalnu deponiju i osnovali ustanovu za zbrinjavanje komunalnog otpada danas su dužni, slično kao i grad Varaždin za …/Govornik se ne razumije./… itd. dužni ogromne milijuna kuna. Dakle, radi se o prodanoj, a ja bih rekao i o namjeri pljačke hrvatskih građana kroz ministarstvo, ali od gotovo 1996. godine. Što se tiče sustava prečistaća itd. jedan od najvećih kočničara izgradnji tih prečistaća sustava kanalizacija, kolektora itd. i upravo jedna nelogičnost da se prodaje i normalno da ti projekti moraju biti usklađeni sa europskom regulativom. Ali većina tih standarda i materijala koji moraju biti ugrađeni ne dolazi iz Hrvatske, nego iz Europske unije, gdje u krajnjoj liniji to znači povećanje te komunalne cijene za građane. S druge strane jedna velika nelogičnost koja se ovdje, koja postoji je problem da npr. za te investicije Hrvatske vode, Republika Hrvatska ne želi, …/Upadica predsjednik: i što značajno povećava vrijednost te investicije. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovana zastupnica Mirela Holy. **Holy, Mirela (SDP)** Uvaženi kolega Vinković ja se mogu složiti sa vama, zaštita okoliša danas je jako veliki biznis. I to ne samo u sustavu gospodarenja otpadom, nego i u sustavu pročišćavanja otpadnih voda i naravno da bi trebalo biti u interesu Republike Hrvatske da sa ugradnjom tih viših standarda zaštite okoliša profitira i upravo Hrvatsko gospodarstvo. I ja se nadam da će i strateški dokumenti, i zakoni koje ćemo donositi ovdje u Hrvatskom saboru upravo ići prema tome da angažiramo što je moguće više domaće komponente. Ja se mogu složiti sa vama, što se tiče znači ovog koncepta mehaničko-biološke obrade otpada i regionalnih centara za gospodarenje otpadom, pogotovo s obzirom na činjenicu da su do tada ti projekti bili uvijek ukomponirani sa tzv. bioreaktorima, odnosno da deponijima na koje se odlaže bio otpad i sa njim se postupa kako bi se izvlačio metan iz tog otpada. samo bih htjela naglasiti da Mađarska trenutno ima problema sa tim konceptom, jer bez obzira na to što su napravili mehaničko-biološku obradu otpada, danas su suočeni sa plaćanjem penala zbog toga što ne poštuju odredbe iz direktive vezane uz bio otpad. Jer se odlaganje na bio reaktorima smatra i dalje odlaganjem bio otpada na deponijima. I zbog toga, ja mislim da je točno, Hrvatska bi trebala se okrenuti prema modernim tehnologijama. Danas u području obrade otpada doista ima jako puno toga, od katalitičke obrade otpada, pirolize, plazme i slično i nadam se da će budući projekti upravo ići u tom pravcu. Hvala lijepa. I 3 replika na vaše izlaganje poštovanog zastupnika Stjepana Milinkovića. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolegice Holy govorili ste o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i spomenuli ste onaj postotak 1,3% i rekli ste da je to sramotno nizak postotak. Ja bih rekao i vama da se slažem da je ekološka poljoprivredna proizvodnja potrebita u svakom slučaju i da je potrebno da bude veća, ali potrebito isto tako reći da je, da ona ima svoju cijenu. Potrebno je reći da i oni koji kupuju takve proizvode danas u našoj zemlji su u vrlo teškoj situaciji, čak i za osnovnu košaricu isto tako moramo i to reći, vrlo jasno. Ali nije samo problem u poljoprivredi draga kolegici, u ekološko poljoprivrednoj proizvodnji, nego je problem generalno u poljoprivredi. Pa ako pratimo trendove od početka godine, smanjenja proizvodnje mlijeka, proizvodnje mesa sve ostale, poljoprivreda je na koljenima. Pa evo ja vam nudim jedan prijedlog, rješenje, založite sa vašom aktivnosti u Ministarstvu poljoprivrede da se uistinu pomogne toj poljoprivredi koja je na koljenima, a na taj način ćemo doprinijeti očuvanju okoliša. Jer to je najbolja borba i protiv onih, dakle šikara, protiv ambrozije. Doprinijet ćemo i zdravstvenom sustavu, a i naravno i onima koji hoće na neki način stvarati ilegalne deponije itd. U tom smislu je potrebno to činiti, ali naravno u onim okolnostima kada su smanjena sve to vrlo teško. Zato evo imam konkretan prijedlog, pa pomozite. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. I odgovor na repliku poštovana zastupnica Mirela Holy. Uvaženi kolega Milinković, pa ja ću u svakom slučaju sugerirati svojim kolegama u Ministarstvu poljoprivrede nešto drugo, a to je da napišu napokon strategiju razvoja poljoprivrede jer mislim da to Hrvatskoj fali jako, jako već dugo vremena. I naravno da ekološka poljoprivreda treba biti jedan od segmenata takve strategije. Zbog čega nam to treba? Vidjeli smo ove godine šta se događa zbog klimatskih promjena, suše, ekstremne druge vremenske varijable poput poplava i slično i to će iz godine u godinu biti sve gore i gore. Tako da vam strategija razvoja poljoprivrede mora biti u uskoj vezi sa adaptacijskom strategijom koju sam spominjala u svojoj raspravi. Ali, kada govorimo o ekološkoj poljoprivredi ovih 1,3% na koje smo skočili u posljednjih par godina je tako evo ga ne rezultat možda nekog strateškog promišljanja promišljanja ekološke poljoprivrede, nego toga što su se malo povećali poticaji i to poticaji koji idu i za stočnu hranu. Pa se tu provodi po mojem mišljenju i malo premalo kontrole, jer bojim se da je postotak stvarno proizvedene hrane kroz organski uzgoj u principu znatno manje. Ali kažem u državi je potrebno puno regulacije pa i u ovom dijelu. A ono što bi nam u svakom slučaju trebalo i to je što je moguće prije da uspostavimo mrežu tzv. zelenih kioska koji bi bili spona između proizvođača, distributera i potrošača, a ja vjerujem da bi sa uvođenje određenih strateških mjera u ovo područje došlo i do pojeftinjenja ovih proizvoda. A trebate imati na umu i činjenicu da kada govorimo o organski proizvedenoj hrani da je to hrana sa dodanom vrijednošću

središnji interes treba biti da naši građani i građanke jedu zdraviju hranu i da na taj način pozitivno utječemo i na ove zdravstvene visoke troškove. Hvala lijepa. I obavijest, u skladu sa člankom 207. stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora u 10,41 minutu isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta o ovom zakonu.

**Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Ispričavam se. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo čuli smo ovim zakonom potvrđujemo 2008.godine potpisan protokol o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja, a kojoj jedan od 7 pratećih protokola Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja. Uzimajući u obzir prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, zaštitu kulturne baštine, održivu poljoprivredu, ribarstvo, turizam te ostale gospodarske djelatnosti u obalnom području. Pojas koji obuhvaća sve otoke, pojas kopna u širini tisuću metara od obalne crte i pojas mora u širini od 300 metara od obalne crte. Podižući ruku za ovaj zakon jamčimo svim stanovnicima na ovom području a i ostalim potpisnicima ovog protokola provedbu zajedničkih aktivnosti u cilju zaštite okoliša i pridonošenju održivom razvoju Sredozemlja. Ovim zakonom mi kao jedna od ugovornih strana preuzimamo obvezu promicanja cjelovitog upravljanja obalnim područjem, uzimajući u obzir zaštitu područja od ekološke i krajobrazne važnosti kao i razborito korištenje prirodnih resursa. Navedeno čak uključuje i jedinice lokalne samouprave koje su dijelom u tom pojasu ali ne graniče s morem. Pitam se sa koliko ozbiljnosti podržavamo ovaj zakon ili pak sa koliko ozbiljnosti nam Vlada predlaže donošenje istog kada već u uvodnom dijelu u ocjeni sredstava potrebnih za provedbu zakona stoji "Stranke protokola nemaju financijsku obvezu u smislu članarina", kao da će članarine zaštiti more i priobalje ili pak dalje "da se za provedbu svega ovog prije rečenog ne predviđaju posebni izravni troškovi". Da li znate da se more neće moći zaštiti bez ulaganja npr. u izgradnju kanalizacijskog sustava? Da li znate da jedinice lokalne samouprave to neće moći bez pomoći državnog proračuna? znate li koliko sredstava treba u otočnim ili obalnim naseljima samo za otkup zemljišta za uređaj za pročišćavanje koji do sada isključivo trebaju financirati gradovi ili općine vlastitim sredstvima? A svi znamo da samo jedan ozbiljan izljev u more fekalnih voda bio bi koban za sav naš turizam i upravo radi tih i sličnih problema potpisujemo i ovaj protokol. Stoga sam očekivala da će prilikom ocjene sredstava stajati da će se prvim rebalansom izdvojiti više desetaka milijuna kuna za ove krajeve i ove namjene, posebno što je državnom proračunu za ovu godinu ova Vlada za ove namjene i ove prostore predvidjela najveće smanjenje i preko 80%. Tako je za razvoj jadranskih otoka u 2011.planirano 25 milijuna a i to nije bilo dovoljno, ove godine vi planirate 11 ili 56% manje. Za razvoj priobalja infrastrukturnih projekata u 2011.je planirano 35 milijuna, a ove godine 11 ili 68% manje. Za izgradnju objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima u 2011. 21 milijuna a u 2012.svega 6 ili 71% manje. Čuli smo od kolegice Holy, žao mi je što je napustila ovu dvoranu, da je stanje i ulaganje u objekte zaštite mora od zagađenja strašno, a prethodna Vlada je izdvojila u 2011. 534 milijuna dok je ova planirala svega 91 milijun ili 83% manje. Brojke dovoljno govore, nova Vlada je poslala poruku, obalno područje je to gdje treba najviše štedjeti. I ovaj zakon kao i većina do sada donosi se po hitnom postupku ali tu ćemo se svi složiti kako stoji u obrazloženju radi se o osobito opravdanim državnim razlozima imajući u vidu značaj ovog međunarodnog ugovora u pogledu zaštite obalnog područja Jadranskog mora odnosno okoliša u cjelini. Da li ćete se o značaju ovog područja sjetiti kada se bude slagao novi proračun ili je za vas ovaj zakon još jedna puka formalnost? Poštovana zastupnica Juričev Matinčev na vaše izlaganje imamo prijavljenu jednu repliku. Poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvažena kolegice, obalno područje se štiti između ostalog i štićenjem vodotokova u unutrašnjosti pa čak i u ravnoj Slavoniji. I slažem se ja s vama da mnoge jedinice lokalne samouprave namju taj fiskalni kapacitet ali taj fiskalni kapacitet nisu imali ni do 2012. Jer sve ono što je napravljeno od '90.-te pa do danas je bilo non stop smanjenje fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne samouprave u korist centralne države odnosno državnog proračuna. Tako da je onaj omjer od prije godinu dana koji je bio 94% prihoda državnog od 100% poreza državnog proračuna svega 6% jedinicama lokalne samouprave uključujući i grad Zagreb sada smanjen odnosno povećan u korist države 97% državi, 3% jedinicama lokalne samouprave i upravo je tu razlog zbog čega mnoge jedinice lokalne samouprave nemaju novac novac niti sredstva za projekte. I možemo potpisivati protokole ja osobno niti klub HDSSB-a nema ništa protiv ovog protokola, dapače dobro je da se on potpiše i da ga Hrvatska ima, ali prije svega jedinice lokalne samouprave moraju imati mogućnost i sredstva da bi to napravili. S druge strane imamo jednu nelogičnost gdje država dakle za takve investicije kroz Hrvatske vode naplaćuje vodni doprinos koji je u mnogome veći od komunalnog doprinosa čak i tri puta, nema oslobađanja vodnog doprinosa umjesto da se omogući jedinicama lokalne samouprave da to rade, naplaćuje se PDV i na takve investicije, sada je on 25% i većina tih projekata neće uopće moći saživjeti. I tu je najveći problem Hvala lijepa. Sljedeća rasprava i poštovani zastupnik Damir Rimac. Dopustite mi da na početku svoje rasprave naglasim izuzetnu važnost ovog dokumenta koji počiva prvenstveno na mediteranskom akcijskom planu programa Ujedinjenih naroda za okoliš čija je svrha prvenstveno zajedničko djelovanje na zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja. Pravni okvir tih dokumenata leži na Konvenciji o zaštiti onečišćenja Sredozemnog mora, Konvenciji o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja, odnosno tzv. Barcelonskoj konvenciji koja je potvrđena kako smo već i ranije čuli u prethodnim rasprava i od strane ovog Hrvatskoga sabora. Naime, Barcelonska konvencija ima sedam protokola, a jedan od protokola je i Protokol o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja koji je i potpisan kako smo već čuli još 2008. godine. Naime, pored Republike Hrvatske protokol je potpisalo i 13 ugovorenih stranaka Barcelonske konvencije, između ostalog i Alžir, Crna Gora, Francuska, Grčka, Italija, Izrael, Malta, Maroko, Monako, Sirija, čak i Slovenija, Španjolska i Tunis. Dakle Hrvatska se svrstava u jednu grupu vodećih sredozemnih zemalja i potpisivanjem ovog protokola, a i onim što je do sada učinila, odnosno s onim što će učiniti u budućnosti. Naime, protokol 7 je protokol u okviru Barcelonske konvencije i prvi je međunarodno pravni instrument, prvi takve vrste u svijetu po čemu je i vrlo specifičan, koji se bavi integralnim postupkom zaštite mora i priobalja, koji je uzimao u obzir i prostorno planiranje i zaštitu okoliša i prirode i kulturnu baštinu i turizam, ali i sve ostale gospodarske aktivnosti u samom obalnom području. Osobno držim da je protokol od velike važnosti za sve zemlje Sredozemlja, no treba naglasiti kako je potpisivanje i potvrđivanje ovog protokola značajan korak za Republiku Hrvatsku kao zemlju domaćina regionalnom centru aktivnosti koji se nalazi u Splitu, koji ima vodeću ulogu u provedbi protokola za cijelo područje Sredozemlja, a ja se sad usuđujem reći da samim tim i Republika Hrvatska se pozicionira kao vodeća turistička zemlja u cijelom Sredozemlju jer nije bez vraga taj centar smješten u Splitu. Protokol se temelji na odredbama Barcelonske konvencije, odnosno obaveza stranaka da u cilju zaštite okoliša doprinosi održivom razvoju područja Sredozemlja, ali i da preuzmu i provode integralni pristup upravljanja obalnim područjima, uzimajući u obzir zaštitu područja od ekološke i krajobrazne važnosti, kao i razborito korištenje svih prirodnih resursa odnosno bogatstava. Sam cilj protokola je uspostava zajedničkog okvira za integralno upravljanje obalnim područjem Sredozemlja koji u smislu odredaba protokola označava dinamički proces održivog upravljanja i korištenja obalnih područja koji istovremeno uzima u obzir i krutost obalnih ekosustava i krajobraza, raznolikost aktivnosti i korištenja, ali i njihov utjecaj na pomorske i sve kopnene dijelove. Naime, činjenica je da sve mediteranske zemlje, a Hrvatska to jeste, moraju skupa štititi obalu od onečišćenja i urbanizacije, ali kako je i kolega Vinković rekao dakle onečišćenju Sredozemnog mora, Jadranskog mora filozofija počiva i na uređivanju svih odnosa čak i u Slavoniji gdje nemamo more. Dakle, u Republici Hrvatskoj postoji čitav niz obaveza koji proizlaze iz ranije potpisanog protokola koji se provode kroz postojeći pravni i zakonodavni okvir, ali nedovoljno. Stoga je protokol poticaj za daljnji razvoj sustava integralnog upravljanja obalnim područjem u Republici Hrvatskoj. Postoji sve veći pritisak na obalna područja koji se koji se očituje i u iracionalnoj urbanizaciji i betonizaciji obale i jačanju povezanih gospodarskih aktivnosti što sve dovodi do većeg gubitka netaknute prirode i bioraznolikosti. Dopustite mi da u svojoj raspravi naglasim i nekoliko citata, prvenstveno upozorenje koje je dala Louis Vinton, koordinatorica UN-a i stalna predstavnica UNDP-a u Hrvatskoj, citiram: "U proteklih 50 godina Republika Hrvatska i njezina obala je urbanizirana hotelima i zgradama te da cement i beton sve više preplavljuju prekrasne predjele, uz napomenu da je 50% obale Republike Hrvatske uključeno u program zaštite okoliša što je vrlo bitno za naglasiti". što sam ranije naveo, ali i citirajući gospođu Vinton stvara se pritisak na vodene mase koji je sve veći i nepotrebniji. Isto tako u raspravi dopustite da se pozovem i na i na citat, odnosno izjavu Marie Luise Silve Mejias, izvršne tajnice i koordinatorice programa UN-a za okoliš i Mediteranskog akcijskog plana koja je pohvalila angažman Republike Hrvatske u zajedničkim akcijama zaštite obale na Sredozemlju čime se Republika Hrvatska istakla između čak 21 zemlje u ovome dijelu Europe. Privlačnost Mediterana naravno je vrlo bitna jer prema statističkim pokazateljima Mediteran godišnje posjeti negdje oko 300 milijuna turista što predstavlja negdje oko 25 do 30% cjelokupnog putovanja ljudi po svijetu. Dakle 1/3 ljudi koji putuju po svijetu locira se i odabere svoju destinaciju Mediteran, da li je to Jadransko more ili Sredozemno ali uglavnom to je tu negdje. Na kraju rasprave bitno je za naglasiti da je sredozemna regija ujedno i jedna od najugroženijih kada se govori o utjecaju klimatskih promjena. Stoga je nužno razumnih planiranjem i koordinacijom između nacionalnih, regionalnih, ali i svih jedinica lokalne samouprave zaštiti morski okoliš i sva obalna područja. Na kraju rasprave, osobno ću podržati ovaj prijedlog prijedlog zakona odnosno protokola jer mislim da je od izuzetne važnosti za Republiku Hrvatsku i njezino pozicioniranje na turističkim destinacijama kao vodeće turističke sile. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče Rimac. Na vaše izlaganje prijavio je repliku poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran zastupnik od 2007. godine, gradonačelnik od 2001., a u politici sam tamo od 1990. godine i čini mi se da govorim gluhima. Ne mislim tu na vas, nego niti jedna hrvatska vlada nije shvatila do dana danas pa čak ni ova današnja da razvoj države, to je još zapisano u staroj Grčkoj, počiva na razvoju lokalne samouprave, odnosno gradova, općina. I ako ti gradovi i općine, ako grad Đakovo nema sredstava za izgradnju prečistača, ušao je u pretpristupni fond, ne može štitit niti onaj sliv bič Bosuta, ne može štititi ni Vinkovce kad Bosut stane ne može štitit Dunav, ne može štitit Crno More, ne može štitit na kraju krajeva i Sredozemlje, a ne može štitit ni onu sredozemnu medvjedicu u Jadranu, onog morskog čovjeka. Dakle ono što ova Vlada, a to je uostalom i napisano u onom Planu 21 mora definitivno shvatiti da nema razvoja Hrvatske bez fiskalne decentralizacije, bez više sredstava lokalnoj samoupravi i ne treba se tu bojati nikakvih lokalnih šerifa, moćnika, gradonačelnika, župana. To su ljudi koje je birao neposredno su birali hrvatski građani na izborima. Postoji Zakon o fiskalnoj odgovornosti, postoji sve ono što je upisano pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Sve dok nema sredstava nema ni zaštite, nema ni zaštite Jadrana, nema ni zaštite Dunava, Save, Drave, nema ničega. Postojat će ovakvi protokoli koji će između ostalog služiti da ih je netko potpisao i bit će dugo, dugo vremena mrtvo slovo na papiru. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Rimac. Izvolite. **Rimac, Damir (SDP)** poštovani kolega Vinković, ja ću u odgovoru na repliku spomenuti jednog američkog generala koji je rekao planiranje je sve, planovi su ništa. Dakle, činjenica je da jedinice lokalne samouprave moraju planirati sve svoje aktivnosti i radnje kako bi doprinijeli razvoju Republike Hrvatske. Ako ste spomenuli grad Vinkovce, grad Vinkovci je jedan od rijetkih gradova koji u Republici Hrvatskoj imaju pročistač otpadnih voda jer smo na vrijeme planirali kako iskoristiti sredstva Svjetske kreditne banke. Ali, na kraju samo replike nema razvoja Republike Hrvatske bez promjene mentalnog sklopa svih nas ovdje koji sjedimo u Saboru ali i svih građana Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Hvala i vama. Jedna obavijest. Predsjednik Odbora za poljoprivredu saziva sjednicu Odbora za danas 11. listopada 2012. U 14,00 sati u dvorani Janka Draškovića. Molim članove da se odazovu. Sljedeća rasprava je i poštovani zastupnik Damir Rilje. Izvolite poštovani zastupniče.

Uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjenici ministra sa suradnicom. Evo ja ne bih želio ponavljati ono što je ovdje već rečeno. Ovdje je rečeno puno toga na razini na razini onoga što je zapravo propisano aktima EU i na razini onoga što bi bilo dobro kad bi bilo dobro. ali mene sad jako interesira što ćemo mi napraviti i što bi bilo dobro i u tu svrhu mislim da bi ovaj zakon mogao itekako dobro poslužiti na stvarnim i realnim problemima koji postoje. I ja uvijek, evo volim poći od vlastitih problema. Na žalost ja ih imam na području svoje jedinice lokalne samouprave i to me uvijek boli, pa evo na neki način ovo je preširoka tema, a zapravo je preuska tema jer mislim da bi mogla biti itekako biti razložena na nekoliko segmenata o kojima bi se moglo govoriti malo o eko sustavu, malo o smeću, malo o našim poznatim kavama ili da ne kažem istraživanjima mineralnih ruda, malo isto tako o lučkom upravljanju i da ne spominjem dalje segment po segment. Ako zapravo svi mogu biti predmet itekako dobrog gospodarstva, ali isto tako itekako mogu biti predmet i očuvanja same okoline u ovisnosti na koji način i pod kojim okvirima odnosno uz kakve uvjete ćemo ih obavljati. A s druge pak strane mogu se događati stihijski, obavljati sami po sebi i zapravo ne biti ono što bi jedinicama lokalne samouprave prije svih trebalo biti u funkciji. I puno toga zapravo danas nije u funkciji jedinica lokalne samouprave jer nije decentraliziran. Dakle, teško je vidjeti devastaciju obalnog područja, ali je jasno da se nije jednostavno oduprijeti onome što smo do sada zvali politikom održavanja prostora uz obalni pojas. Neki problemi koji se tiču zaštite obalnog pojasa u stvarnosti na područjima jedinica lokalne samouprave pa tako i moje nisu riješeni, a ne vidi se njihovo rješenje ako se u sustavu zaštite, a nadam se ovim prijedlogom zakona, nadam se da se hoće nešto bitnije u praksi ne promijeni. Jer često smo imali dobre zakone. I ja se nadam da će ovaj ponuditi ono što nama, jedinicama lokalne samouprave stvarno treba. Dobro je uvijek poći od evo vlastitih primjera, pa ću ja biti toliko slobodan da vas sad malo pomučim svojim primjerima jer mislim da veliki broj jedinica lokalne samouprave takve primjere u Hrvatskoj mogu istaći. Dakle, kad se radi o bespravnoj gradnji ne postoji zaštita niti u slučaju kad se bespravna gradnja prijavljuje, naravno čak i od strane jedinica lokalne samouprave. Ona tu nema velike ingerencije, znate. Mi nemamo nikakve inspekcije, nemamo institute, mi možemo samo javljati. I na kraju kad javimo tamo gdje treba dobijemo odgovor da smetamo, odnosno da pravimo velike probleme. Evo takav ja primjer imam i to sve dokumentirano. S druge pak strane to se događa znate i na mom kopnenom dijelu i na mom otočkom dijelu. Imam dva otoka, dva prelijepa, lijepa, još ne devastirana otoka Drvenik Veliki i Mali i trećinu otoka Čiova njega dijelim sa Splitom i bivšom općinom odnosno bivšim dijelom općine Trogir, odnosno grada Trogira općine Okrug. Dakle, nedovoljno je angažiranosti u području upravljanja otpadom gdje u mojem gradu postoji veliki problem u kojem Fond za zaštitu okoliša nije tih 2006., sedme, osme godine program sanacije zapravo ga je i obavio na nekakav i kontrolirao na nekakav čudan način. Od tada su ostali neki repovi koji se vuku i do dan danas. Cijela sanacija je vrijedila recimo trećinu vrijednosti onog što se danas može pretvoriti u ulaganje, u obradu otpada jer je po nekakvom ugovoru tada grad Trogir trebao preuzeti makarsko smeće, znate i onda ga je preuzeo sa svima ostalima. Onda su se ljudi kako je problem sa smećem rastao lagano povlačili. Danas je to jednostavno mogućnost da imamo i jest već problem da se neće imati gdje odlagati jer se više ne smije odlagati. Mora se hitno obrađivati. S tim u svezi, a i to je dio gospodarstva. Ja postavljam pitanje onda jer mi je ostao dug prema tom fondu iz tih godina meni kao gradu Trogiru, dakle oko 3 milijuna kuna. To je problem u kojem se nije radilo na sanaciji ništa. Radilo se samo o o odlaganju zemlje i nabavci jednog kompaktora. Znate, mogli smo nabaviti cijelu ergelu bagera i ne znam čega sve ne. Mogla se napraviti prenamjena, odnosno obrada smeća jer je grad trebao uložiti 6 milijuna na 5 milijuna kuna fondova. A danas vam jedan veliki projekt koji zapravo prerađuje recimo plin, struju, umjetna gnojiva, bilo likvidna, bilo suha košta oko 5 milijuna eura. prema mojim spoznajama nema rješenja u programu županijskih centara za upravljanje otpadom na području Splitsko-dalmatinske županije. Naravno, to stoji kao strategija, ali u ovom trenutku bila je i nedavno neka, jedno savjetovanje tu u Zagrebu. Jednostavno nema ucrtana, nije bilo ucrtanog Županijskog centra za upravljanje otpadom. Ali onda je postavljam pitanje čije je otpad koji je stvoren na području jedinice moje lokalne i mogu li ja upravljati s njim na neki način ili ću imati samo trošak uvažavajući državnu strategiju. Ja sad ne pričam samo o reciklaži, ja pričam o obradi i na kraju ono što ostane ostat će to ću morati negdje nekome platiti dat da mi onih 7, 8, 10 ili već koliko posto spremi negdje i obradi na neki drukčiji način na koji ja niti mogu, niti smijem niti imam za to odgovarajuću licencu. Što se tiče prostornog plana županije, a pardon, eko kaštelanski sustav od Splita traje li ga traje. Unatoč sudjelovanju i građana u participiranju cijene vode evo tek sada ako bude sreće krajem ove godine trebali bi zatvoriti prsten oko grada Trogira. Naravno to je uvijek išlo u nekakvoj disproporciji sa sekundarnom kanalizacijskom mrežom. Naravno to je uvijek kao nekakva priča koja se trebala ticati jedinica lokalne samouprave, ali ova je itekako potrajala. Ja sam sretan i bit ću sretan evo i da se sada završi. Što se tiče prostornog plana županije moram priznati da zapinje na svim mogućim razinama. Tamo imamo novo nastalu česticu zemlje uz more koja je nastala nasipanjem iako već gotov prostorni plan DPU još uvijek se čeka na rješenje od strane Županijske ustanove za prostorno planiranje i ne može se upisati čestica zemlje, ne može se dati Općinskom državnom odvjetništvu da se napravi ZKU iako je to područje za stvaranje novih radnih mjesta. Upravljanje parkovima prirode koji se svi nalaze u zaštićenom obalnom području, a imam ih dva u području grada Trogira, dakle njima upravlja Županijska ustanova parkova prirode. Znate kako? Nikako. Jedan je javni wc i stalno je zatvoren, drugi nije javni wc ali se događa tamo ono što se događa, ništa. To su resursi koje je grad i gradsko vijeće tražilo da dođe u posjed upravo tih parkova. To su resursi na temelju kojih grad jedinica lokalne samouprave može zarađivati, mora zarađivati ali isto tako ih i mora očuvati. To je dio gospodarstva. U gradu Trogiru evo sad da vam kažem, ali mislim da je puno takvih gradova na obali, isto tako imamo ono što zovemo zaštitom kulturne baštine, imamo konzervatorske odjele, hvala im lijepo. Ja sam na putu da im kažem hvala im lijepo, molim vas ukinite ih. Znate, oni moraju shvatiti jednu stvar koju ne shvaćaju da u zaštiti kulturne baštine mora postojati život. Tamo gdje nema života otvorit ćemo muzej i naplaćivati ulaznicu za muzej. Drugim riječima sad cijeli Trogir je grad muzej. I jednostavno moramo doći u situaciju da netko shvati da mora biti u funkciji. Zašto i oni ne bi bili u funkciji grada i instrument grada bar u svom operativnom dijelu, a ne neko nedodirljiv koji radi preko samo nekih svojih tvrtki. S druge strane imamo zračnu luku, kad se prelijeću zračne luke u inozemstvu, odnosno zrakoplovi kad prelijeću u inozemstvu gradove koji su zaštićeni ili koji su pod zaštitom UNESCO-a ili koji su pod bilo kakvom zaštitom nešto plaćaju koliko ja znam. Zbog čega to tako ne bilo i kod nas kad već ulazimo u EU? Idemo to predvidjeti, idemo napraviti na kraju kraja i to je dio cijene koja se mora plaćati jedinicama lokalne samouprave. I na kraju kraja moramo shvatiti, evo blizu sam kraja pa ja malo žurim znate, i nemojte mi na tome zamjeriti jer ima puno toga, a ovdje imam još dvije, tri strane, ali neću s njima završiti. Prepuno je problema, prepuno je segmenata i ja bih želio da sve ono što se može i dijelom i decentralizacijom dođe u funkciju jedinica lokalne samouprave jer nitko ne može zaštiti bolje upravo onaj pojas i ona područja od jedinica lokalne samouprave jer oni moraju gospodariti tim područjem i moraju znati jer im o tome ovisi budućnost i punjenje proračuna i život, ali isto tako odgovornost onih ljudi s kojima se svaki dan sreću. Hvala lijepo. Vrlo lijepo i dobro ste govorili kao gradonačelnik Trogira i niste trebali žuriti. A sada poštovane kolegice i kolege imamo zadovoljstvo pozdraviti predsjednika i članove Odbora za turizam Bundestaga Parlamenta Savezne Republike Njemačke. Molim vas da ih pozdravimo. Hvala na posjeti i želim da se ugodno osjećate i u Hrvatskom parlamentu i u Zagrebu i u Hrvatskoj. Mi ćemo sada nastaviti kolegice i kolege sa dvije replike. Prva replika je poštovanog zastupnika Ivice Mandića. Izvolite poštovani zastupniče. **Mandić, Ivica (HNS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Damir u svojoj raspravi o jednom vrlo važnom Zakonu o potvrđivanju Protokola o integralnom upravljanju Sredozemljem je napomenuo da imamo dobre zakone. Ja bih ovdje više se okrenuo na to na provedbu tih zakona jer mi u Hrvatskoj imamo dosta dobrih zakona, a kad pitamo kakva je realizacija i provođenje onda tu ne možemo biti zadovoljni. Zato bih pozdravio ovakav način donošenja ovakvih protokola koji će sigurno na jedan kvalitetniji i bolji način znati iskoristiti i sačuvati ono što imamo kao prirodno bogatstvo. I volio bih da inspekcije koje su dužne čuvati od okoliša, od eko sustava, od uređenja prostora odrađuju svoj posao kvalitetnije jer mi ovdje donosimo puno dobrih zakona, ali ako ti zakoni ne prijeđu u stvarnost, u stvarni život i da mijenjamo kako je kolega Rimac rekao i mentalni sklop što je najteže neće biti velike koristi. Zato slažem se s kolegom Rilje dobri zakoni, ali još bolja provedba nek bude. ja bih potpisao sve što moj uvaženi kolega gradonačelnik je izrekao i praktično mi gradonačelnici, oni koji smo u izvršnoj vlasti u lokalnoj samoupravi vrlo dobro znamo te probleme. Pa će i kolega Rimac to znati pa će vjerojatno i on promijeniti mentalni sklop i vidjet će da bez sredstava i decentralizacije možeš mijenjati mentalni sklop, ali ako ne možeš ništa raditi nema tu spasa. Tako da je ovo apel prije svega Vladi RH da shvati jednu stvar da se ne mogu uništavati i uništiti lokalna samouprava, da ih se ne može ostaviti bez sredstava jer tvrdim da možemo sto puta potpisivati ovakve protokole ako nema fiskalne mogućnosti jedinica lokalne samouprave da riješi te probleme. Slične probleme ima grad Đakovo kao i Trogir. Ponavljam, i vezano za ove centre za gospodarenje otpadom Hrvatskoj je prodana zastarjela tehnologija '96., '97. godine. Hrvatska je taoc velikih moćnika iz EU. Velikih tvrtki koje se bave gospodarenjem otpadom. Imamo zastarjelu tehnologiju, regionalne deponije EU napušta pa čuli ste i kolegicu Holy koja poznaje dobro tu problematiku. Drugi problem koji je vezan je upravo za gradnju sustava kanalizacija kolektora prečistača.

a posebno vodnog doprinosa. Jer koga mi spašavao i štitimo? Samo sebe u okruženju grada ili općine ili štitimo čitavu Hrvatsku? To su problemi. Hvala lijepa. Završna riječ zamjenika ministra, poštovanog Hrvoja Dokoza. Poštovani zastupnici i zastupnice. Evo, ja se moram složit sa svim što je rečeno ovdje. I evo upravo od potpisa, od 2008. se krenulo sa provedbom. Provedba je pokrenuta upravo u tom pravcu da bi se realizirali određeni projekti na terenu. Upravo kad govorimo o pročiščivaćima na obali. Radi se o sredstvima darovnica GEF-a, kad ste pitali za sredstva, evo to je ujedno i odgovor. Ja s osobno nadam da će, spomenuli ste provedbu, da će provedba biti onako kako treba. Već godinu i po dana se počelo i radi se na tome, te temeljem protokola još jedna stvar što je bitna uspostavljamo značajan regionalni centar koji se nalazi u Splitu koji dobiva dodatno na važnosti. Spomenuti su zakoni koji dolaze, evo zakoni su pripremljeni, sva tri zakona i uskoro će se naći pred vama, znači Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode i Zakon o otpadu. Evo mi se osobno nadamo, intenzivirali smo aktivnosti da ćemo kroz sve te propise, zakone, pa i projekte, evo spomenuo sam GEF-ove, gdje smo uspjeli povući 5 milijuna dolara darovnica, stava darovnica, upravo pomoći lokalnoj zajednici. Ali, ovo što ste rekli apsolutno da se pojačaju aktivnosti na terenu i da se pojačaju aktivnosti lokalne zajednice. Eto, hvala vam lijepo. Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Rasprava o tekstu zakona je završena, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Hrvatsku?